Vladimir (HDZ)** Sljedeće dvije točke su, predlažem objedinjenu raspravu na prijedlog predlagatelja jer su u uskoj svezi. Dakle idemo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o priopćavanju tehničkih podataka u obrambene svrhe, s konačnim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata, Možemo uzeti u obzir da nitko nije protiv da se provede objedinjena rasprava pa idemo na objedinjenu raspravu. Predlagatelj oba zakona je Vlada. Po hitnom postupku smo prihvatili primjenu. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Pjer Šimunović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Kao što je tijekom prve jutarnje rasprave bilo riječi o usvajanju pravnih stečevina Europske unije ovdje se radi o procesu postupnog usvajanja svih pravnih stečevina NATO-a. Niz sporazuma i dokumenata u tom smislu je već prethodno podastrt na usvajanje Hrvatskom saboru i od strane Hrvatskog sabora usvojen. Ovdje se radi o dva konkretna dokumenta, znači o Prijedlogu zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o priopćavanju tehničkih podataka u obrambene svrhe, s konačnim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata, s konačnim prijedlogom zakona. Naravno, oba dva dokumenta su prethodno prošla propisanu proceduru u Odboru za obranu i uz prethodno mišljenje Predsjednika Republike. koji govori o priopćivanju tehničkih podataka u obrambene svrhe. Kad se govori o priopćavanju znači radi se o uzajamnoj razmjeni, uzajamnoj potrebnoj razmjeni između vojnih industrija i zemalja članica s ciljem očuvanja integriteta tih informacija koje su važne za nacionalnu sigurnost. U oba slučaja radi se o odredbama u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske čime ovi sporazumi postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. NATO sporazumu o priopćivanju tehničkih podataka u obrambene svrhe radi se o priopćavanju vlasničkih, tehničkih podataka među vladama stranaka i tijela NATO-a u svrhu pomoći u obrambenim istraživanjima, razvoju i proizvodnji vojne opreme i materijala. Nadalje, uređuje se pravni okvir za priopćavanje vlasničkih, tehničkih podataka kao što su izumi, crteži, tehnološka znanja i iskustva, "know how" i podaci između država članica NATO-a i tijela NATO-a kao izvorišnih Vlada ili tijela koji su njihovi vlasnici, zatim čuvanje i izvještavanje, obeštečenje zbog neovlaštenog otkrivanja ili korištenja tih podataka, te razvoj postupaka za provedbu samog sporazuma. sporazuma, NATO sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata. Radi se znači o zaštiti tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata. Sporazumom se uređuje zaštita tajnosti izuma za koje su zaprimljene prijave patenata prema dogovorenim postupcima kad god je Vlada odredila tajnost takvih izuma. Dame i gospodo zastupnici, u oba dva slučaja, znači radi se o dokumentima koje Republika Hrvatske usvaja bez pregovora. To su dokumenti koji su prethodno usvojeni od svih zemalja članica i njima će pristupati sve buduće članice. U ovom konkretnom slučaju, znači radi se o našim, našoj obvezi državnih institucija i korporacija koje imaju, istraživačkih instituta koje su u svom djelokrugu rada imaju podatke koji bi se ticali nacionalne sigurnosti. I uzajamnoj razmjeni sa takvim sličnim institucijama i zemljama članicama i samog NATO-a. Ovi konkretni sporazumi su i u kontekstu naše mogućnosti plasmana naših industrijskih i istraživačkih proizvoda na planu vojne industrije. Znači, uvelike radi se o preduvjetima koji omogućavaju puno funkcioniranje Republike Hrvatske kao članice NATO-a i osiguravanju svih potrebnih elemenata i izvlačenja sve potrebne koristi koje proizlaze iz članstva. U ovom slučaju na vojno-industrijskom planu i na planu istraživanja i razvoja u obrambene svrhe čime znači postupno Republika Hrvatska postaje korisnik svih beneficija koji proizlaze iz članstva. Koristim priliku najaviti još neke uz zakone i sporazume koji se tiču pravne stečevine NATO-a, a čiji su i ova dva sporazuma dio. Postoji još jedna količina sporazuma koja će postupno dolaziti na usvajanje Hrvatskom saboru. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, evo ja ću .../Govornik Hvala lijepa. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za obranu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predlagatelji zakona, kolegice i kolege. Eto ja ću na samom početku reći da će zastupnici Hrvatske narodne stranke podržati oba dva prijedloga zakona, a samo nekoliko rečenica reći ću o zaštiti tajnosti izuma. Republika je Hrvatska od, kao što znamo od 1. travnja 2009. punopravna članica NATO-a. Članice NATO-a su osigurale međusobnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata. Problematika se precizirala sporazumom koji je potpisan 21. rujna 1960. godine u Parizu i čini dio pravne stečevine NATO-a. Zbog nastavka međunarodne obrambene suradnje Republike Hrvatske u okviru NATO-a potrebno je ovim Prijedlogom zakona potvrditi spomenuti sporazum. I kao što sam na početku rekla klub HNS-a će podržati oba dva prijedloga. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ulaskom u NATO i postavši punopravna članica Republika Hrvatska je ostvarila i jedan od najvažnijih vanjsko-političkih i sigurnosnih ciljeva. Sama ta činjenica dovoljno govori da se od Republike Hrvatske očekuje da prihvati i donese određeni broj međunarodnih ugovora koji čine dio pravne stečevine NATO-a uključujući i tehničke sporazume za koje je potrebno provođenje unutarnjih pravnih postupaka u vremenu koje je pred nama. Zemlje članice NATO-a potvrdile su Sporazum za uzajamnu zaštitu tajnosti za koje su podnesene prijave patenata u Parizu 21. rujna '60. godine želeći potaknuti gospodarsku suradnju između njihovih Vlada onako kako je regulirano ugovorom održavajući i razvijajući sredstvima neprekidne i učinkovite samopomoći njihove pojedinačne i kolektivne sposobnosti da se odupru oružanom napadu. Smatrajući da se određivanje tajnosti koje se odnosi na obranu u jednoj od zemalja organizacije Sjevernoatlantskog ugovora ima obično za posljedicu kada je za patent podnesena prijava ili je priznat zabranu prijave patenata za isti izum u drugim zemljama uključujući i zemlje NATO saveza. Smatrajući da teritorijalno ograničenje koje proizlazi iz ove zabrane može uzrokovati štetu podnositeljima štetu podnositeljima prijave patenta i nepovoljno utjecati na gospodarsku suradnju između članica saveza. Smatrajući da uzajamnu pomoć čini poželjnom uzajamno priopćavanje podataka o izumima koji se odnose na obranu, te da u nekim slučajevima takvo priopćavanje može biti ometano ovom zabranom. Ukoliko Vlada od koje potječe zabrana spremna odobriti podnošenje prijave patenta u jednoj ili više zemalja NATO-a pod uvjetom da Vlade svih zemalja odrede tajnost izuma ona neće moći odbiti, odrediti tajnost. Nadalje, smatrajući da su Vlade stranka ugovora potvrđujući ovaj sporazum između sebe osigurale uzajamnu zaštitu i čuvanje klasificiranih podataka koje mogu razmjenjivati sporazum nadalje uređuje i pitanje odricanja od zahtjeva za naknadu gubitka ili štete koja je nastala zbog određivanja tajnosti izuma, te uklanjanje mjera zaštite tajnosti na zahtjev izvorišne Vlade u državama NATO-a. Da bi Republika Hrvatska postala strankom sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na obranu i za koje su podnesene prijave patenata, potrebno je provesti postupak potvrđivanja ovog sporazuma, čime će Republika Hrvatska ispuniti unutarnje pravne uvjete za primjenu njegovih odredaba kako bi se osigurale međusobna zaštita tajnosti izuma koji se odnosi na obranu između Republike Hrvatske i ostalih članica NATO saveza. Zbog svega navedenog podržat ću ovaj prijedlog zakona.

se ne razumije./… zaštitu tajnosti izuma za koje su zaprimljene prijave patenata, znači zaštitu istraživanja, razvoja, proizvodnje, vojne opreme i materijala, tehnički podaci, izum, crteži i tehnološka znanja. Naime, Republika Hrvatska zasigurno, industrija hrvatska za potrebe vojske ima što zaštititi, jer moramo kazati da trenutno u Afganistanu naši pripadnici su obučeni sa preko 70% opreme koja je proizvedena, koju je proizvela hrvatska industrija, a svakako se priprema i proširenje svega toga. europsku, u NATO govorilo se da ulazimo u NATO da bi kupovali opremu od bogatih i već tada članica NATO-a, a danas možemo utvrditi da hrvatski vojnik ima domaću proizvodnju i da nosi znači maskirnu odoru, jakne, košulje, vjetrovke koje se šiju kod nas u Čakovcu, svečanu i radnu odoru u Varaždinu u Varteksu, šatore i svu opremu, šatorski kreveti, madraci, vojne čizme koje se proizvode u Borovu, zaštitni borbeni prsluk, zaštita od streljiva i nadomjestak za, znači štitnici za ruke, spremnici za radio uređaje, spremnici za zaštitnu masku, nosače streljiva, nosače granata, posude za vodu. Ono što je za pohvaliti se i kazati jurišna puška, streljivo, koja koristi streljivo 5-56 i hrvatski samokres od 2000., projekt proizvodnja puške i streljiva omogućuje uposlenje preko 5 stotina novih radnika. Imamo vlastite brodove za potrebe ratne mornarice,

a u planu je proizvodnja automatskoga. Ono na što se možemo osvrnuti i ponositi svakako veliki gigant koji na žalost ovih dana i ovih mjeseci zbog velike krize u cijelom svijetu nije baš u potpunom pogonu je Đuro Đaković koji je proizvodio prije rata i dan danas može proizvoditi znači tenkove 84, …/Govornik se ne razumije./… koji je za prije rata izvozio za Kuvajt i vršio modernizaciju i još je aktivna modernizacija 150 tenkova za Kuvajt M84 a potrebna je proizvodnja. Za modernizaciju jednog tenka M84 da bude D, da bude AB,

Valja napomenuti da i domaća poljoprivreda i gospodarstvo opskrbljuje Hrvatsku vojsku na terenu sa cjelodnevnim suhim obrokom koje proizvode naše firme kao što su Podravka, Zvečevo, …/Govornik se ne razumije./…, Pliva, Zvijezda, itd. Znači idemo ka tome da jednostavno proizvedemo sve za potrebe hrvatskog vojnika kako u Republici Hrvatskoj, tako i na samom terenu. I pretpostavke su da ćemo idućih 10 godina da se planira na vojnom programu da se može uposliti između 5 i 6 tisuća radnika za tu proizvodnju, ne samo za potrebe hrvatskog vojnika u Republici Hrvatskoj, nego za izvoz. I svakako ovaj, ova oba sporazuma su za pohvaliti jer Hrvatska gospodarstvo ima što zaštititi. Hvala. Hvala. Potpredsjednica Doma, gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Ma samo nekoliko rečenica, jer mislim da je ovo dobra prilika da se nešto kaže o interesima Republike Hrvatske, do kojih dolazimo postepeno, a posljedica su ulaska u NATO savez. Naime kad se pogledaju ovi materijali onda su oni tako prilično suhoparni i samo oni koji se možda bave zaštitom patenata ili nekim drugim specifičnim poslovima, shvatit će točno o čemu se radi. Međutim ja bih htjela reći samo nekoliko rečenica upravo o političkim aspektima. Naime Hrvatska je ušla u NATO savez. Hrvatska je u NATO savez ušla zbog svojih obrambenih i sigurnosnih razloga, o tome je bilo puno riječi, iako mislim da javnost i građanima koji nisu imali priliku reći šta o tome misle još nije jasno koje su koristi, a koji su troškovi našeg ulaska tamo. Mislim da upravo ovim postupcima koji se sad događaju gdje mi prihvaćamo neke sporazume, ali ne samo sporazume nego i standarde koji vrijede za NATO savez, da na taj način prihvaćanjem tih standarda unapređujemo i svoju obrambenu i sigurnosnu strukturu. Ono što mene u svemu tome muči je pitanje da li smo mi doista u stanju, ne samo prihvatiti ove sporazume, nego i oživotvoriti ih u našem obrambenom i sigurnosnom sustavu. Da li mi samo formalno, pravno uvodimo ove sporazume u naš pravni sustav ili će odredbe tih sporazuma, pravila po kojima NATO funkcionira oživotvoriti ih u našem, u Republici Hrvatskoj, odnosno u našim sustavima. Trebat će puno napora za to. Trebat će puno angažmana, onih ljudskih potencijala koje imamo u oružanim snagama, u Ministarstvu obrane i na svim ostalim mjestima kojih se tiču ovi propisi, ali isto tako treba uzeti u obzir i objektivne poteškoće s kojima se naš obrambeno-sigurnosni sustav susreće, susreće, koji su prije svega materijalne naravi. Bez obzira što za usvajanje ovih zakona nije potrebno osigurati dodatna materijalna sredstva za oživotvorenje ovih propisa itekako je potrebno ulagati sredstva jer ako to ne budemo radili onda će ovo ostati samo još jedan od dobrih propisa koje ćemo djelomično ili manje djelomično primjenjivati. Eto, prilika samo da ukažem na to da moramo biti svjesni toga da se stvari neće odvijati same po sebi. Da naš ulazak u NATO savez i donošenje, ulaženje u ove sporazume, neće sami po sebi osigurati kvalitativne iskorake i koristi niti za one koji su inovatori ili izumitelji i bave se ovim područjem, niti će sama razmjena ovih tehničkih podataka nešto značiti ako ne budemo stalno ulagali u taj sustav. Naravno, sukladno mogućnostima i dogovorenim, jasno dogovorenim, prioritetima na razini državnog proračuna i RH. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Sa političkog aspekta se radi o izuzetno važnom sporazumu budući da mi usklađujemo naš pravni sustav sa pravnom stečevinom NATO-a koji je već odavna isključio vojne, prerastao u političko-vojnu organizaciju. Ova tematika je vrlo složena budući da povezuje vojnu problematiku, sigurnosnu problematiku. Dakle, stupove na kojima počiva europska sigurnosna i obrambena politika sa znanošću i tehnologijom. Dobro je da uređujemo naše pravno područje na način kako je to uređeno u državama članicama NATO-a. Međutim, tu se otvara određeni broj pitanja i nedoumica. Prvenstveno to je nedovoljno korištenje potencijala naših razvojnih i istraživačkih institucija, fakulteta pa i razvojnih institucija, instituta koji još uvijek su preostali u hrvatskom gospodarstvu. Dobro je da je naš Državni zavod za intelektualno vlasništvo potpisao ugovor o suradnji na području patenata tako da se i prijavom našem Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo može podnijeti prijava i Međunarodnom uredu svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. I na taj način zaštiti potencijalni patent ne samo u Hrvatskoj nego i u najvažnijim gospodarskim zemljama svijeta. Međutim, postavlja se pitanje koliko toga zaista u praksi ima? Naime, vrlo je trnovit put od ideje pa do prijave patenta. Makar on imao i izuzetnu potencijalnu važnost za obranu. Ja sad govorim sa hrvatskog aspekta. Pa i kada čitate evo upute u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo se i tu postavlja dvojba da li recimo je podnošenje patenta najbolji izbor ili se može ta ideja na neki drugi način zaštiti? U RH bi trebalo uspostaviti puno bolju suradnju između Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti, tehnologije, obrazovanja i športa. Pogotovo na ovom segmentu. NATO nudi i znanstvene programe kao što su znanost, Science for piece - znanost za mir, to se u RH nedovoljno percipira i nedovoljno koriste mogućnosti. U praksi se dešava da hrvatski znanstvenici svoja istraživanja zbog tako uređenog sustava pri napredovanju u znanstvenim zvanjima publiciraju u međunarodnim časopisima, posebice u onim koji su referirani, indeksirani u bazi "Current Contents" i na taj način svoja istraživanja besplatno stavljaju na na dispoziciju međunarodnoj javnosti i na taj način su mnoge ideje izgubljene za potencijalnu uporabu u RH. Ministarstvo obrane bi trebalo razviti učinkovitiji mehanizam prepoznavanja potencijalno važnih istraživanja, a posebice rezultata takvih istraživanja u Hrvatskoj znanstveno akademskoj i aktivno djelovati kako bi se određene ideje komercijalizirale, zaštitile. Nadam se sukladno zakonima koje mi sada raspravljamo i koje ćemo prihvatiti. Druga stvar jest da u RH infrastruktura infrastruktura kvalitete je još nažalost nedovoljno uređena. To sam rekao nešto i u prethodnoj raspravi. Pa mi smo bili jedna od zadnjih zemalja u Europi koja je prihvatila Konvenciju o metru. Kako možemo očekivati da sa tako slabom infrastrukturom uopće možemo imati vrhunska istraživanja primjerice u nanotehnologiji? Evo, raspravili smo i Plan zaštite potrošača u kojem je Ministarstvo gospodarstva se obvezalo da će se donijeti i uredba o mjernim jedinicama sukladno novoj direktivi EU pa se to još nije opredmetilo. Tako da naši vrhunski laboratoriji, primjerice za vlagu, koji imaju ponajbolje mjerne sposobnosti u svjetskim i europskim okvirima na neki način ilegalno djeluju jer ne posluju u skladu sa važećim uredbama u Republici Hrvatskoj. To je dakle paradoksalno. Mi moramo u Republici Hrvatskoj daleko više napora potrošiti na usklađivanje sustava vezano uz preuzimanje preostalih međunarodnih normi za koje smo se obvezali da ćemo u trenutku ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prihvatiti 85%, a nismo još niti blizu tom našem Moramo urediti tehničko zakonodavstvo kako bismo znanstvenim laboratorijima, razvojnim laboratorijima olakšali njihov posao. Moramo educirati znanstvenike i tehničare da se aktivnije angažiraju u zaštiti zaštiti svojih istraživanja. Ministarstvo znanosti mora razmisliti o drugom načinu stimuliranja, napredovanja u znanstvenim znanjima osim objavljivanja u prestižnim časopisima jer na taj način destimuliraju istraživače da svoj rad na neki drugi način zaštite i prezentiraju. I konačno interakcija između Ministarstva znanosti i Ministarstva obrane se mora poboljšati na učinkovitost i zadovoljstvo cjelokupnog sustava u u Republici Hrvatskoj i dakle usklađivanju sa sustavom i pravnom stečevinom Sjevernoatlantskog saveza. Sa zadovoljstvo valja podržati ove zakone ali i razmisliti o načinu aktivnijeg uključivanja Hrvatske akademsko znanstvene zajednice prema prijenosu njihovih znanja i vještina, ne samo prema gospodarstvu nego prema cjelokupnom sustavu

Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Vrlo kratko, obzirom da smo već ispred Kluba HNS-a iznijeli naš stav u svezi ova dva prijedloga zakona, ja bih samo htio nastaviti ono što je gospodin Franić spomenuo uz druge druge i drugačije mogućnosti korištenja podataka vezanih uz tehničke karakteristike određene opreme i materijala. Ovo nije samo kolegice i kolege vojno pitanje, želio sam naglasiti da je ovo istovremeno pitanje tehnološkog razvoja ovo je ujedno pitanje i gospodarskog pitanja, jer se ti podaci mogu dakako koristiti u dogovoru sa tim državama od kojih ćemo moći potraživati takve podatke, moći jasno u suradnji s njima neke projekte možda zajednički nastaviti. Što je izuzetno važno i mislim da to treba također tako tumačiti. Ovo nije samo vezano uz obvezu da onemogućimo curenje podataka, što je jedan na žalost, jedna margina koja nas ne krasi u Hrvatskoj previše, ali svakako bi morali pogotovo vi u Ministarstvu obrane kada god netko uzima takve tehničke podatke ga upozoriti na ovaj Sporazum, on ga mora dobiti, ne smije se dogoditi da odšteta na koncu bude daleko veća od one koristi koje očekujemo u sustavu diobe takvih informacija. Prema tome, kao znanstvenik ja sam inače oduševljen činjenicom da čim smo ušli u NATO mnogi su naši kolege znanstvenici iz različitih područja se prijavili na natječaje za NATO-ve projekte, i mnogi su ih dobili, i mi već sudjelujemo recimo tako u tom intelektualnom vlasništvu NATO-a sa našim doprinosom što je vrlo značajno i mislim da se s time možemo pohvaliti. Može čak vama gospodine državni tajniče i prijedlog da možda vi upozorite neke institucije koje nisu svjesne te mogućnosti, jer ja sam sa nekim kolegama razgovarao sa nekim znanstvenim institucijama oni ne znaju za tu mogućnost, a bave se djelatnostima koje su vrlo bliske. Naime, široko je znanstveno područje za koje je NATO zainteresiran, od biološkog oružja, kemijskog, mehaničkih, tehničkih i drugih karakteristika pojedinih materijala, oružja itd. to je jedno područje gdje čini mi se Hrvatska može i treba dati puno veći doprinos nego što sada dajemo, i na koncu će time se ugled naše zemlje u toj organizaciji značajno mijenjati u našu korist. tome samo jedna zamolba dajmo učinimo sve da dođemo do tih podataka gdje su nam potrebni, da jasno osiguramo da podaci uistinu ne budu zloupotrebljeni, da ne cure itd., i da ih koristimo ne samo u vojne već i u tehnološke i gospodarske svrhe. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu obrane Pjer Šimunović. Izvolite. od strane Vlade, od strane Ministarstva obrane želio bih iskoristiti ovu priliku da u punoj mjeri potvrdim važnost koju pridajemo provedbi u svim aspektima ovakvih sporazuma i iskorištavanju svih beneficija koje proizlaze iz članstva u NATO. Ovdje govorim na prvom mjestu na planu istraživanja i razvoja i na planu vojne industrije u smislu sudjelovanja u projektima koje zemlje članice i sam NATO provode. spomenuti su programi NATO-vi „Znanost za mir“, podsjećam da je Republika Hrvatske, točnije niz istraživačkih instituta, organizacija sudjelovao u mnogim projektima za koje su oni dobili natječaje u NATO-u, i prije nego što je Republika Hrvatska postala članica sjećam se nekoliko važnih projekata na planu osiguranja opskrbe vodom, osiguranja kritične komunikacijske infrastrukture, sofisticiranih modela liječenja posttraumatskog poremećaja. Tako da u tome se sudjelovalo i u tome će se definitivno više sudjelovati i u tome definitivno više sudjelujemo kao članica NATO-a. MI sa svoje strane poduzimamo sve napore da uključimo Hrvatsku u znanstveno istraživačku zajednicu u sve projekte koji se na ovom polju otvaraju. Nedavno smo upravo kod nas u Ministarstvu obrane održali jedan sastanak sa stručnjacima NATO-a o jednom vrlo sofisticiranom projektu NATO-a na kojoj su sudjelovali i predstavnici Hrvatske znanstveno istraživačke zajednice koji u slučaju našeg uključivanja na ovaj ili onaj način imaju i industrije i vojne industrije mogu sudjelovati na takvim projektima tako da definitivno u punoj mjeri shvaćamo ove sporazume koje imate pred sobom shvaćamo kao obvezu polaganja pune pozornosti implementacije tih sporazuma u svim njihovim dimenzijama, posebno u onima koje donose korist hrvatskoj znanstvenoj istraživačkoj zajednici i hrvatskoj ekonomiji ... posebno u onim aspektima kada se radi o sudjelovanju u natječajima NATO-a. Naime, ovi sporazumi jačaju našu sposobnost sudjelovanja u tim natječajima. Podsjećam da je Ministarstvo obrane zajedno sa Ministarstvom gospodarstva upravo pokrenulo takvu jednu inicijativu da se hrvatske tvrtke koje imaju sposobnost da sudjeluju na natječajima NATO. Ne radi se samo o vojnoj industriji, radi se o potrebama opskrbe NATO-a u raznim zemljama članicama u raznim aspektima od proizvoda i usluga koji nemaju nužno i isključivo vojnu implikaciju, tako da je u tom smislu lansiran jedan webside sa svim potrebnim informacijama. Tako da definitivno ulažemo sve potrebe i napore kao bismo ponavljam od članstva u NATO-u imali koristi